Dragica (SDP)** Prelazimo na: - Godišnje izvješće o radu Agencije za regulaciju tržišta željezničkih usluga za 2012.godinu Podnositelj izvješća je Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga, temeljem članka 19. Zakona o Agenciji za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Materijal ste primili poštom. Vlada RH je dostavila mišljenje. raspravu je proveo Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu i Odbor za lokalnu i područnu (regionalna) samoupravu. Izvješća ste primili na sjednici. Uvodno će izvješće obrazložiti gospodin Goran Matešić, predsjednik upravnog vijeća. Izvolite. Hvala gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Dame i gospodo zastupnici Hrvatskog sabora. Pred vama je 3. izvješće o radu samostalnog regulatornog tijela koji regulira tržište željezničkih usluga, područje djelatnosti opterećeno monopolom i zbog toga postoje specifične odredbe i postoji nezavisni regulator koji treba pomoći da se u nedostatku samoregulacionih mjera koje se zasnivaju na ponudi i potražnji osiguraju postepeno uvjeti, u principu to znači otvaranje tržišta. Ovo izvješće prati niz kakav je uspostavljen od početka pa se u njemu mogu uočiti i tendencije. U sadržajnom smislu on ima odredbe o ljudskim potencijalima, o financijskom poslovanju agencije, o javnosti rada. Trebali bi kazati da je jedan od principa otvaranja liberalizacije tržišta je transparentnost pa onda i ne diskriminatornost to i politika agencije koja je gotovo gotovo svu svoju aktivnost eksponirala na web stranici i time učinila dostupnim politike i trendove i ono što je njen zadatak. Ovo izvješće sadrži i opće pokazatelje na tržištu željezničkih usluga i tu budući izvješće koje se odnosi na 2012.godinu na neki način je više nije aktualno, posebno u ovom dijelu koje se tiče pravnog okvira. Veliki dio primjedbi koje je na pravni okvir koji uređuje tržište željezničkih usluga istaknuto je ali ali ne sve, je ispravljeno donošenjem novog zakonodavstva dakle novog Zakona o željeznici koji je respektirao direktive EU parlamenta i Vijeća. Tako da ove primjedbe na pravni okvir su služile zakonodavcu kao i podloga. Druga karakteristika ovog izvješća jeste i postupak restrukturiranja sustava sustava HŽ-a koji je postavljen na jednom principu neovisnog upravitelja infrastrukture i dva za sada jedina željeznička prijevoznika koji su monopolisti i od tuda kada pročitamo u novinama da je zadatak agencije zaštititi HŽ od HŽ-a prilična besmislica jer upravo agencija mora zaštititi tržište odnosno mora doprinijeti razvoju tržišta i omogućiti da se pored postojećih monopolista na jednakim principima tržišnim jave i drugi ali ne kao monopolisti. Pokazatelji stanja željezničke infrastrukture i prometa pokazuju pad, jednako kao i broj prevezenih putnika. Ovdje su dati i neki razlozi za to. Od same temeljne aktivnosti regulatornog tijela ovdje se može podijeliti u dvije grupe, jedno je aktivnost po inicijativi stranaka. To su u principu bile žalbe prijevoznika. Te žalbe su pokazale nedostatak pravnog okvira koji je jednim dijelom, možda ne i u cijelosti riješen novim zakonodavstvom pa je onda zapravo bilo evidentno da su neki prijevoznici izjavljivali žalbu nakon roka što je prilično nedopustivo. Kroz žalbene postupke, čak čak i onda kad je agencija odbacivala zbog nepravovremenosti nekakve žalbe, ako se radilo o nekim ključnim pitanjima onda je u tom smislu pokretala postupak po službenoj dužnosti. Naime, regulatorno tijelo odlučuje o žalbama i isto tako može po službenoj dužnosti nadzirat tržište i reagirat u onom trenutku kad nađe da postoje nekakve zapreke. U tom smislu je ovaj postupak po inicijativi ili po žalbi i postupak po službenoj dužnosti na neki način uvezan, dakle i onda kad su se žalbe odbacivale postupak se nastavljao po službenoj dužnosti. Temeljni instrument upravitelja infrastrukture je izvješće o mreži. To su svojevrsni opći uvjeti poslovanja kojim upravitelji infrastrukture obznanjuje kako će poslovati na toj mreži. Priličan je trud bio agencije upravo u smjeru popravljanja izvješća o mreži kako bi ono bilo naprosto tržišno orijentirano kao akt koji je usmjeren ka većoj informiranosti i pouzdanosti i predvidivosti poslovanja. Od postupaka po službenoj dužnosti možda bi, da ne kradem vaše vrijeme, trebalo spomenut postupak u kojem je kontrolirana metodologija za izračun naknade za korištenje željezničkih usluga. Nekakvi zaključci su postignuti i oni su prilično pozitivni i u skladu su s onim što zapravo je i europsko zakonodavstvo, obzirom da je tržište željezničkih usluga europsko tržište. Dakle naše tržište željezničkih usluga je dio jedinstvenog europskog tržišta. To je dugoročni postupak koji će tražiti višegodišnji rad, međutim aktualna ekonomska situacija i činjenica da u toj '12. godini upravitelj infrastrukture za korištenje infrastrukture nije naplatio niti jednu kunu govori o tome da sve ono što bi agencija mogla u ovom pravcu raditi pada na ovoj činjenici da li je naknada utvrđena realno prema direktnim troškovima, da li ona stimulira dolazak novih prijevoznika, da li stimulira prelazak transporta sa cesta na šine koji je ekonomičniji, pada u vodu kod ove situacije. ove situacije. Trebalo bi još kazat da je agencija jedan od osnivača i prilično zapažen član grupe Nezavisnih regulatornih tijela također i član Radne grupe regulatornih tijela pri Europskoj komisiji i da je imala prilično značajnu bilateralnu suradnju sa drugim regulatornim tijelima, što joj je uostalom i zakonska obveza. Dakle ponovio bih da ovo izvješće se daje u svjetlu tri bitne činjenice. Jedno je restrukturiranje integriranog željezničkog sustava, drugo su uvjeti pada svih prometa i poslovanja u željezničkom sektoru u uvjetima ekonomske krize i treće je po nama vrlo bitna činjenica da naknada za korištenje željezničke infrastrukture u toj godini uopće nije naplaćena. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada kolega Mladen Novak. Izvolite. Hvala lijepo uvažena potpredsjednice Sabora. Poštovani predsjedniče Upravnog vijeća i suradnica je vaša tu. Pa slažem se s ovom vašom uvodnom konstatacijom da je pomalo deplasirano pričati o izvješću koje se odnosi na 2012. godinu s obzirom da smo sad već u 2014. Kad Kad bi ovo bila prava rasprava onda bi se ona dešavala, odvijala bi se prije donošenja državnog proračuna za ovu godinu. Tad bi to imalo nekog efekta i imalo bi nekog značaja i znalo bi se, na neki način možemo reći da bi ovo bile smjernice i za taj dio, ali dobro sad, šta je tu je, već smo na neki način i navikli na ovakav način funkcioniranja. Ono što piše u ovom izvješću, prvo što je meni upalo u oči je da je bitno smanjeno u odnosu na ono prethodno izvješće i to pozdravljam s obzirom da ono prethodno izvješće sadržavalo puno podataka koji su bili iskreno rečeno i nebitni i bili su samo copy-paste iz nekih drugih dokumenata. Ono što je definitivno zabrinjavajuće je činjenica da ovdje možemo iščitati, ova je agencija zaprimila 7 predmeta, 7 žalbenih postupaka je pokrenuto od strane operatera, odnosno sudionika. Od tih 7, za 5 se sama agencija proglasila nenadležnom, a 2 nisu stigli riješit u toj godini što nije direktno prigovor agenciji s obzirom da ta dva su i zaprimljena u to vrijeme u to vrijeme kad realno više nije bilo ni moguće riješit. Ali sama ta činjenica da jedna agencija zaprimi 7 predmeta u godini dana, od tih 7 predmeta za 5 se proglasi nenadležnom, a 2 nisu riješena, je po mome dovoljan dokaz da mi imamo jako puno tih agencija, a imamo ih i upitno je da li su nam te agencije stvarno potrebne. U razgovoru sa ministrom sam hajmo reći saznao informaciju da ipak se planira dvaju agencija, između ostalog je to ova Agencija sa još jednom. Mislim da je kao ideja dobra, samo kakva će realizacija biti, što se stvarno želi s tim postići o tome bi se dalo. Na odboru sam postavio pitanje vezano za ono što je i gospodin ovdje govorio pravnu nedorečenost, pa imamo evo ovako malo ću da ne kažem citirati nedostatci unutar postojećeg pravnog okvira, pa pojam tržište željezničkih usluga nije definirano, pa mnogi bitni instituti u dovoljnoj mjeri nisu normirani, opći propisi o zaštiti tržišnog natjecanja su nedovoljni, pa postoje značajne pravne praznine u domaćem zakonodavstvu, pa propuštena prilika da se za 2014. posjeduje akt koji bi bolje odgovarao tržišnim uvjetima, pa ovo može rezultirati ovo može rezultirati raznim problemima, ovo sve skupa nedostatak te pravne regulative. I sad ja postavljam pitanje ovoj istoj agenciji. Da li postoji koji vaš prijedlog, a koliko ja shvaćam jednu od glavnih obaveza agencije između ostalog da sudjeluje i u pravnoj, u izradi pravnog okvira, odnosno u definiranju onih problema s kojima se oni susreću tijekom svoga rada i da sugeriraju koja bi bila kvalitetnija rješenja od postojećih. No međutim, toga nema. Stoga smatram da s punim pravom mogu reći da snosite dobar dio odgovornosti za ovakvo stanje na tržištu željezničkih usluga. Ne kažem da ste vi glavni krivac, da ste odgovorna osoba, ali da je izostala vaša reakcija koja se po samoj vašoj poziciji morala očekivati. Spominjali ste ovdje nediskriminatornost, odnosno da je zadaća agencije da prati s obzirom na tržište kakvo imamo, u stvari da imamo svega dva operatera po jednog u svakom vidu prometa. Na neki način je upitno koliko možete se posvetiti tome, ali postavit ću vam jedno konkretno pitanje. Da li je pojavom nekog drugog operatera, bilo kojeg i u bilo kojem vidu da li putničkom ili prijevozu tereta, da li je diskriminiran naš prijevoznik koji u cijeni goriva koju kupuje mora plaćati doprinos za željezničku infrastrukturu, mora plaćati doprinos za ceste, odnosno u vidu trošarine. Strani željeznički operater nema uopće potrebu, za takvim nečim može tankirati izvan naših prostora. Da li ste reagirali na to prilikom zakona koji je ne tako davno bio oko podjele tih sredstava? Da li ste reagirali prije toga na to? Naši operateri sigurno ne mogu bit konkurentni. To je itekako bitna stavka. S druge strane zatvor i pruga. Volio bih da mi je promaklo, ali ja nigdje nisam naišao na vašu reakciju na koji način ste vi reagirali, na koji način ste ukazali na problem koji je. To je sustavno uništavanje nacionalnih operatera kako jednog, tako i drugog od strane naše države, od strane drugog sustava unutar toga iako ste vi sad malo prije spomenuli da je, ne znam koji ste izraz upotrijebili, ali da je otprilike bedastoća da je besmisleno govoriti o zaštiti HŽ-a od HŽ-a. Pa ja vam kažem da to itekako trebamo govorit o tome, itekako. Prošle godine, pardon ispričavam se, 2012. godine u siječnju mjesecu 4 broda su bila u luci Bakar, peti brod je vraćen sa Otranta i preusmjeren na Constancu. Svi brodovi koji su pretovareni na vagone su, sav taj teret je stajao prugu zbog toga što je HŽ Infrastruktura zatvarala pruge na po 72 sata i onda propuštala na brzinu ono što se da, plaćali smo najamninu za strane vagone, plaćali smo brodsku ležarinu. Nema šta sve nismo plaćali, ne mi nego HŽ Cargo. Da li je to diskriminacija našeg nacionalnog operatera, da li je to sudjelovanje u, na neki način u uništavanju tog našeg operatera. Vi ste ovdje spomenuli pad jedan od velikih problema pad prometa tereta i putnika. Pa pad prometa tereta i putnika se prvenstveno dešavao iz tog razloga. Svi korisnici prijevoza su tražili alternativu, jer HŽ bilo Cargo, bilo Putnički jednostavno nije bio u stanju pružit im uslugu za koju je potpisao ugovor, odnosno preuzeo obavezu. HŽ infrastruktura je jednostavno blokirala, a i jedni i drugi su naši nacionalno vlasništvo. Zar to nije svjesno uništavanje? Možemo zatvarati oči pred tim, ali to je činjenica da je to tako. Može netko reći, ali gledajte mi moramo obnavljati infrastrukturu. Je, možemo. Možemo se složiti s tim i ja se s tim apsolutno slažem. Ali ako zatvorite sve pruge oko Zagreba i ostane samo pruga prema Sloveniji, prema Dobovi da li je moguće ikakav prijevoz vršiti, da li je moguće bilo što dopremit, otpremit, tranzitirat a tranzit je jedan od bitnijih stvari jednostavno nije moguće. Zbog toga naglašavam da ste suodgovorni za stanje u kojem se nalaze na žalost oba naša operatera. Spominjali ste važnost Izvješća o mreži. S obzirom da sam i sam aktivno sudjelovao u tome znam i potvrđujem tu vašu rečenicu da Izvješće o mreži stvarno je jedna od bitnih stvari, ali što kada HŽ infrastruktura ili upravitelj infrastrukture krši svoje vlastito Izvješće o mreži, odnosno kada zatvara pojedine pruge mimo plana? Jeste li reagirali? Baš nisam siguran. Što se spominje, spomenuli ste još i naknade za korištenje trasa i kao sporni dio, između ostalog za prošlu godinu nije naplaćeno, za 2012. ispričavam se, ja ću vas ispraviti ali ne u punom iznosu ipak je. Sad će se postaviti pitanje, barem prema mojim informacijama, postavit će se pitanje što sa PDV-om koji nije plaćen, postavit će se tu još dosta pitanja no međutim ja ću ja ću vas podsjetiti da sam ja ovdje sa ove govornice pokazao odluku Vlade Republike Slovenije koja je oslobodila nacionalne operatere za domaće prijevoze. Prema tome, to nije neuobičajeno, to je normalan način da država pomaže svoje vlasništvo, svoje firme. Traži načina za spas. Mi se protiv toga borimo svim silama, ne znam zašto, i tvrdim da to sigurno nije bez vraga. Da nešto ima u tome. Da li je realno tražiti od institucija koje bi trebale obavljati svoj posao mislim da je stvarno to besmisleno jer imali su priliku dosad pa se to pokazalo da je uglavnom sve se svodi na političko funkcioniranje. Spomenuli ste organizacijsko restrukturiranje unutar HŽ-a koje je usklađeno sa Direktivom EU. Pa ja ću po tko zna koji put govoriti sa ove govornice da je to čista laž. Direktiva EU nigdje nije propisala organizacijsko razdvajanje, financijsko razdvajanje da, organizacijsko ne. I to nam je podvaljeno i mi smo temeljem takve podvale donijeli Zakon o razdvajanju HŽ-a. Zašto nemamo kao Austrijanci model koji je primjereniji nama jer smo mala država, mala željeznica? Ne, bio je interes, o tom interesu sam govorio mnogo puta odavde ali očito sluha nema. Malo ću se osvrnuti i na nešto što ne piše u izvješću, a odnosi se na ovu agenciju. I dalje sam stava da ovakva agencija nama ne treba. Stoga pozdravljam inicijativu, ako je istinita, od strane ministra da dođe do spajanja dviju agencija. Ali recimo na vašim stranicama sam potražio malo nekih podataka pa između ostalog za 2012. godinu avio karte 69500 kuna. Ostalo, smještaj, prijevoz iznosi 50 000 kuna, tečaj jezika 56 000 kuna, najam prostora tu u Jurišićevoj blizu 206 000 kuna. Ima tu još svega i svačega, ima čak i za umjetnička djela neke stavke i slično. Ali recimo najam prostora u 2013. godini, tog istog prostora, koliko je meni poznato vi se niste selili ni u jednom dijelu, je 196 600 kuna. Pa poprilična razlika, ne znam temeljem čega, vjerojatno je najmodavac iskazao veliko razumijevanje za probleme u kojima se nalazi ova država i državnom proračunu sa osnova ove stavke uštedio nekih 15-ak Mi imamo prostora, i HŽ ima prostora, i državnih prostora ima nema gdje ih nema. Zar smo stvarno toliko bogati da moramo 206 000 kuna izdvajati eto čak i za najam prostora? Da ne kažem da uz to sve ide i svi ovi prateći troškovi koji su direktno troškovi državnog proračuna. Koji je efekat polučila ova agencija za kvalitetu naših operatera, za kvalitetu željezničkih usluga? Volio bih jedan jedini primjer pa neka je i najsitniji, najbizarniji ali volio bih ga vidjeti. Spomenuli ste vaše, ne vaše osobno nego suradnju vaše agencije sa drugim agencijama u Europi. Ma hvalevrijedno ali meni se čini da su to bila turistička putovanja na trošak državnog proračuna. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Pa kolega Novak u potpunosti prihvaćam vašu raspravu i mislim da se ona uklapa u viziju koju je iznio ministar pomorstva, prometa i infrastrukture gospodin Hajdaš-Dončić u 2012. godini. On kaže da će u njegovom mandatu Hrvatskom prometovati moderni vlakovi, da ćemo imati snažnog avioprijevoznika, da ćemo imati suvremene brodove i kvalitetne ceste. To je njegova vizija, a onda je u jednom dnevnom listu izašlo isti dan podijelit ću 10 000 otkaza u svome resoru, sjećamo se te velike naslovnice. I to otprilike korespondira sa ovim izvješćem. Jer sami ste doveli ovu agenciju u problem pitanjem treba li ona u ovakvom obliku ovoj državi? I onda ste naveli 7 žalbi. Od svih 7 sve odbačene i to radi dva vrlo važna razloga, za neke smo nenadležne, a neke su došle van rokova. To je temeljno pitanje. Jer kad pročitamo još i onu rečenicu da su svi ugovori trebali biti potpisani, ali nisu, ali su se dešavale stvari na HŽ-u kao da jesu mi smo onda u nekakvom teatru apsurda. Zaista što onda agencija radi ako se sve na tom prostoru dešava u skladu nekakve inercije ili po onoj premijerovoj i da ništa ne radiš nešto će se dogoditi. To je osnovno pitanje i pitanje što mi danas činimo, da li je ova agencija sa svim svojim ovlastima uz HŽ može biti poluga razvoja Hrvatske ili nas zajedno sa cijelim sustavom vodi u tome da ta postaje teret koji nas vuče u ponor, cjelokupno hrvatsko gospodarstvo poznavajući što se danas dešava u luci Ploče ali o tome ću više govoriti u svojoj raspravi. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo. Pa kolega Boriću, počeli ste sa izjavama ministra. Ne znam da li ih treba komentirati s obzirom da imamo njegove izjave da bez grižnje će HŽ CARGO otjerati u stečaj pa imamo činjenicu koju smo iščitali u medijima da isti nekako u to vrijeme skrčmi se na ručak 10 tisuća kuna vjerojatno tako isto tako bez grižnje savjesti. Pa imamo najnoviju izjavu koja isto spada u tu kategoriju ono vjerovali ili ne da ministar kaže pa nek skaču s mosta ovi koji su dobivali visoke plaće prije, pa gdje je njegova odgovornost za taj resor. A postavili ste, otvorili ste još jedno pitanje možda čak i nesvjesno ugovora i realizacije tih ugovora odnosno posljedica tih ugovora. Pa evo ja sad postavljam isto tako pitanje da li je točna informacija da je HŽ potpisao za privatnu firmu ugovor o najmu dvije lokomotive sa mogućnošću proširenja ugovora na osam lokomotiva i da je to bio preduvjet za licencu koju će dobiti taj privatnik na području RH odnosno na mreži HŽ-a. Ako je ta informacija točna ja vjerujem da je odnosno po mojim izvorima je, volio bih znati kakvo je vaše mišljenje o tome kao agencije koja bi trebala biti zainteresirana za to, volio bih čuti ministra kao skupštinu da li zna za tu informaciju a ne može biti da ne zna ako je informacija istinita, ali volio bih isto tako da mi netko kaže, da mi netko kaže, da li je to stvarno svjesno uništavanje naših operatera ili možda nešto drugo. **Zgrebec, Dragica znam i ja i vi da znate puno o željeznici i mislim da se gotovo potpuno slažemo. Kada ste govorili o planu proračuna dakle agencije onda ste istakli mnoge stavke o kojima, gledajte o najmu recimo. Ali gledajte u tom istom proračunu agencije intelektualne i ostale usluge od 2 milijuna i 480 tisuća ukupnog ostvarenja agencije u 2012.godini iznose 144 tisuće ili 6%. A kad gledamo ha recimo koje su to usluge, onda piše ovako, ovako, artzu ili ta agencija da skratim agencija se bavila pitanjima koje su joj postavljeni i to su četiri pitanja, jedan je ured predsjednika Vlade, jedan je zahtjev gospodine Nikole Sever Šenija, novinara Jutarnjeg lista, treći je zahtjev gospodina Tome Bačića o vučnim vozilima, informacijama, je li i četvrti je zahtjev opet iz ureda predsjednika Vlade. To su četiri pitanja koje je agencija silno rješavala da riješi. O ostalim žalbama HŽ CARGO-a i HŽ putničkih prijevoza ima ih ukupno sedam u cijeloj 2012. odgovori agencije su da nisu nadležni, da nije pravovremeno uložena žalba itd., pa mi nije jasno baš intelektualne usluge da su to toliko koštale a kada govorite o samom i zašto su utrošeni toliki novci o željezničkom prijevozu, onda je potpuno jasno da iz tablice 9 da je 2010.godine željeznički prijevoz bio u tisućama, dakle u milijunima tona, 69, gotovo 70 milijuna tona. 2012. 27 milijuna tona. To je smanjenje za više od 50%. za dvije godine je smanjen prijevoz za više od 50%. Istovremeno cestovni, avionski i ostali ne doživljavaju takav debakl ostali prijevoznici, Hvala lijepo. Što se tiče ovih financijskih stavki koje ste vi naveli ne bi dalje širio po tome i dalje stojim na stajalištu da prvo agencija sigurno ima prostora, može se neki od postojećih prostora koji su u vlasništvu ili HŽ-a, hž infrastrukture sada ali to se vrlo lako riješi jer vidjeli smo kako se to rješava ili ovaj država još ima prostora gdje bi mogla smjestiti ovu agenciju. Nisam baš siguran da centar grada Zagreba je jedino mjesto koje odgovara i Jurišićeva ulica koja je stvarno uži centar ne može ni biti. spomenuo bih dali ste mi priliku da svi znate za slučaj slavnog rumunja koji je bio tu kod nas, kako je to prošlo neslavno ali interesira me da li je agencija pratila i taj da li je točna informacija koja se može dobiti da je rumunjska firma dobila na uvid sve ugovore. Ako je a izgleda da je dal to nije diskriminatorski oblik prema našem operateru. Sad iskreno rečeno Grampet grupa je odustala al sad ja postavljam pitanje al što im je to i trebalo. Nisam ni rekao da im je to stvarno realno trebalo, ako je točan podatak a čitamo ga u svim medijima, nitko ga nije demantirao, vjerojatno je da imaju takav vozni park kakav imaju, jedino što im treba je kvalitetna informacija kakve ugovore ima domaći prijevoznik. Ništa drugo im nije potrebno. Branko Vukšić, replika. 7 predmeta, za 5 nije bila nadležna, proglasila se nenadležnom, 2 nije stigla riješiti i nakon te informacije postavlja se pitanje jesu li agencije nezavisni regulatori, jesu li agencije kontrolori ili su to paravladina tijela, zapravo produžena ruka Vlade za prikrivanje onog što Vlada loše radi? Ta agencija me podsjeća na jednu drugu agenciju koja se isto tako bavi željeznicom, a ona je za sigurnost prometa, koja se proglasila nenadležnom za prometovanje vlakova po pruzi. Pa onda ne razumijem čemu te agencije. 150 imamo tih paravladinih tijela i do dana današnjega nismo dobili odgovor od Vlade RH što činiti s tim agencijama sa

Pa gledajte, pretpostavljam ja da sam sada na mjestu gospodina, ja bih rekao gledajte, ali operateri se nisu žalili, nemam ja na što odgovarati, a s druge strane ono što su se žalili je bilo stvarno promašeno. To bi bio vjerojatno moj odgovor da sjedim dolje. Međutim, činjenica je da ja imam kontakte s tim operaterima, odnosno sa ljudima koji rade tamo i činjenica je da sam 30 godina radio u tom sustavu i da mogu si uzeti tu slobodu da ponešto i znam o tome, ne da znam sve, ali da ponešto i znam. Činjenica je isto tako da ti operateri imaju stav da žalit se agenciji, to je gubitak vremena. E sad isto tako je činjenica da su svojevremeno pisane neke prigovori i žalbe pa ako se ja dobro sjećam, tamo imate i neki logo neke odvjetničke kuće gore. Pa sam ja spominjao da su i ti takvi dopisi koji su slagani u HŽ-u, koji su pisali ljudi unutar HŽ-a, su dobivali samo logo odvjetničke kuće, i to je jako, jako dobro bilo naplaćivano, normalno od strane te odvjetničke kuće, ne agenciji, nego operaterima. Zbog čega operateri se ne žale? Zato što su došli do spoznaje da jednostavno ne vrijedi se žaliti, ne vrijedi se žaliti jer sve je odbijeno ili je čak što više dovedeni su u situaciju da ono, nemojte biti smiješni pa se žalit kad znate da što god da napišete i koliko god da ste u pravu, mi ćemo vam to odbiti. Mi štitimo, jednino što štitimo, jedini naš zadatak je ovdje da štitimo našeg upravitelja infrastrukture, a mi to radimo na vrlo kvalitetan način. No međutim, što sa izvješćem o mreži koji je temeljni dokumenat, kad ga krši upravitelj infrastrukture? Što se dešava? Ma baš ništa. Kako možete definirati da samo, a vi to dobro znate, samo prvi vlak se snosi šteta. A što je sa onim, što je sa 20 vlakova i sa po 40 kolega Novak, i vi i ja bi mogli o željeznici govoriti satima, ovdje je premalo minuta da se o njima govori. Ali slažem se u potpunosti da je ova agencija, kad i iščitavate ovaj izvještaj potpuno bespotrebna. 10 zaposlenih, 2 milijuna i 755 prema planu, 2 milijuna 483 tisuće utrošenih sredstava, to je jedna jedinica lokalne samouprave sa negdje oko 20-ak oko 20-ak zaposlenih, toliko godišnje troši sa riješenim pitanjima. Ali ono za što sam se digao i što želim reći, i vi i ja smo bili na odboru kad je jedini put bio ministar Dončić na tom odboru, on nam je jasno i glasno rekao da je konačni cilj 2200 zaposlenih na cjelokupnom prostoru željeznice. E sad si postavljamo pitanje zbog čega od 2001. sustavno se željeznica razbija, a ovi pokazatelji iz izvješća pokazuju konstantan pad i to na u teretnom prijevozu i konstantan pad iz godine u godinu u putničkom prijevozu. Situaciju sa voznim parkom dobro znamo. Spomenuli ste i brodove iz Bakarske luke koji su morali biti vraćeni jer željeznica nije mogla preuzeti taj teret u tom vremenu da ga preveze do konačnog cilja. Problemi su ogromni i ovo ničemu ne vodi na ovaj način, a još sad govorimo nakon izmjene sustava elektrovuče od Rijeke, kompletnoga, do Zagreba po novoj ravničarskoj pruzi koja se projektira po istoj toj traci sa malim nekakvim korekcijama iako je konačna varijanta nekakva ravničarska pruga Vinodolskom dolinom. Čitavo ovo vrijeme uz sve ovo što se odrađuje na željeznici sa rasipanjem na više tvrtki kćeri, željeznica se je uništila i dovela sada u takvu situaciju da jednostavno niti jedan nastavak ovog ovakvog … neće moći željeznici poručit da dođe u tu situaciju da bude protiv … i da smanji troškove. Hvala. Pa kolega spomenuli ste ovo smanjenje prijevoza. Ja bih podsjetio na smjernice EU koje su uputile sve države članice da se prijevoz što više treba preusmjeravati sa cestovnog oblika na željeznicu. Međutim, mi očito da radimo malo bitno drugačije od tih smjernica i sve ovo što ste vi rekli oko rasipanja HŽ-a, ja se u potpunosti slažem. Odavde sam upozorio kad smo išli sa izmjenom Zakona o podjeli hrvatskih željeznica da prije toga, bivša vlast, da ne ide ono, krivi samo ovi ili samo oni, sustavno se uništava čak od, možemo reći možda još i od 80-e godine sustav željeznice u Hrvatskoj. Ali tada smo upozoravali da je to loše. Ajmo napraviti željeznicu onako kako je organizacijski oblik kakav je primjeren hrvatskim željeznicama, odnosno potrebi Hrvatske države. Tad smo rekli da treba biti jedan prijevoznik i da u tom prijevozniku mogu biti dva odijela koji jedan se bavi Cargom, jedan prijevozom putnika, da vuča vlakova treba biti jedinstvena. Što smo dobili sa povećanjem troškova? Da li itko snosi odgovornost za to samo s osnove povećanja troškova vuče vlakova gdje su porasli jednima i drugima? Održavanje i jednima i drugima. Sada ovdje stoji, čak ministar izrijekom to ćemo sve privatizirati što nije osnovna djelatnost. Ma možemo sve privatizirati, možemo sve rasprodati, ali činjenica je da mene interesira s kojim motivom? Koje Koje pobude vode onoga tko donosi ovakve odluke? Ja tvrdim da nema dobrih namjera u ovome, nema dobrih namjera i nažalost nema čak ni državnih institucija koje bi trebale provjeriti zbog čega i zašto se to tako radi. Jer uvjerili smo se neki dan i državni revizor i državni tužitelj, ali nažalost ni državni revizor nije uradio ništa po pitanju podjele HŽ-a. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Određujem stanku do 15,00 sati, a onda će prvi na redu biti Klub zastupnika HDZ-a i kolega Josip Borić.